sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je su u sali prisutno 114 narodnih poslanika i da imamo uslove za nastavak današnjeg rada.Da li neko od predsednika ili ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Boško Obradović. Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, Pomaže Bog svima, ja bih želeo, pre svega da, postavim pitanje predsedniku Vlade Srbije, Aleksandru Vučiću, u vezi sa upravo tekućom posetom predsednika Vlade Mađarske i čitave Mađarske vlade, da li je predsednik Vlade Srbije iskoristio priliku da Viktora Orbana pita kako je u Mađarskoj urađeno nešto za šta se Dveri godinama unazad zalažu, a za šta Vlada Republike Srbije nema hrabrosti da uradi u Srbiji.Pod da li ga je pitao kako se zahvalio na saradnji MMF i proterao je MMF iz Mađarske?Pod dva, da li ga je pitao kako je ukinuo sve kredite indeksirane u stranim valutama i prebacio kredite u domaću valutu? Kako je dakle, zaštitio građane Mađarske od pljačke na valutnim klauzulama od strane bankarskih derikoža?Zatim, da li ga je pitao kako je formirao Ministarstvo za brigu o porodici i kako je izdvojio najveći mogući budžet u Evropi za podršku rađanju i borbi protiv bele kuge. I, konačno da li ga je pitao kako je zaštitio bezbednost svojih građana od migrantske najezde?Dakle, da li je Vlada Republike Srbije iskoristila priliku da na zajedničkoj sednici sa Vladom Mađarske nešto nauči od Viktora Orbana, ili je nastavila sa potpuno suprotnom politikom od one za koju se zalaže Viktor Orban.Drugo pitanje, postavljam svim nadležnim državnim institucijama, počevši od MUP, preko Ministarstva pravde do raznih poreskih inspektora, a tiče se poslovanja kompanija „Rističević kompani“, „Seljak Zeka kompani“, koje su u stečaju više godina unazad, koje duguju milione i milione za porez državi Srbiji, koje imaju niz krivičnih prijava za utaju poreza, i koje zapravo govore o tome da neko štiti narodnog poslanika Marjana Rističevića, od državnih organa. Pa, me interesuje dokle su stigli postupci i kakav je status firmi „Rističević kompani“ i“Seljak Zeka“ koje očito imaju problem sa zakonom i imaju problem sa ovom državom, ali valjda zahvaljujući tome što Marjan Rističević izabran na listi - Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, tako dobro i vredno napada i vređa opozicione poslanike dobija oslobođenje ili indulgenciju, s obzirom daje predsednik poslaničke grupe za saradnju, odnosno prijateljstvo sa Vatikanom, dobija indulgenciju od Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije da njegove firme mogu da duguju za porez i rade šta hoće u ovoj državi.Takođe, me interesuje na osnovu kojih kvalifikacija narodni poslanik Marijan Rističević, koji je bio učesnik jedne od najsmešnijih, najmonstruoznijih i najprostačkijih rijaliti šoua pod nazivom „Farma“,

i po kom osnovu uopšte ima on ikakve veze sa Grupom prijateljstva sa Vatikanom?Dakle, ko štiti Marjana Rističevića, i da li Marijan Rističević govori ono što Aleksandar Vučić misli i želi da kaže, ali ne sme, s obzirom da glumi tu protestantsku prepodobnost. **Maja Gojković** Samo mi definišite koga pitate to? **Boško Obradović** Pitam, dakle, nadležne državne organe, ministra policije, ministra pravde i ministra finansija, odnosno sve one koji su nadležni, posebno poreske inspekcije.S

vas.Dakle, za predsednika Narodne skupštine, gospođu Maju Gojković, pre svega, treću nedelju za redom, pitam, kada će biti zakazane posebne sednice na aktuelne teme, bezbednosno i ekonomsko socijalna situacija u Srbiji u vezi sa migrantskom krizom. Da li pored ovih međusobnih ubijanja treba migranti da počnu da ubijaju i građane Srbije da biste vi zakazali tu sednicu na bezbednosnu temu? Međunarodni pritisci na državne organe Republike Srbije u vezi sa pregovorima i situacijom na Kosovu i Metohiji?Dakle, po članu 209. Poslovnika Narodne skupštine, predsednik Narodne skupštine na predlog poslaničke grupe najmanje jedanput u toku meseca određuje dan kada će pojedini ministri u Vladi odgovarati na poslanička pitanja u vezi sa aktuelnom temom. Prošao je čitava oktobar, prošao je i čitava novembar, vi gospođo predsednice, izbegavate da ovde zakažete sednice na aktuelne teme i time kršite Poslovnik, član 209? S tim u vezi, me interesuje da li ćemo u četvrtak, pošto je ovo poslednji četvrtak u mesecu imati sednicu na kojoj ćemo moći da postavimo Vladi poslanička pitanja ili ćete izbeći da ovaj poslednji četvrtak u mesecu možemo da postavimo pitanja, kao što ste izbegli prošli put.

pristajem da svi budete u pravu, osim mene, ali da radimo. Tako se prave kompromisi.(Radoslav Božovića na sednicu.)Da li mogu da nastavim da dajem reč kolegama koji žele da rade reč i mogućnost da postavljaju pitanja?Oko zakazivanja sednice, čim počne parlamenta da funkcioniše i da se bavimo našim poslom, da raspravljamo o zakonima, i o važnijim temama, učiniću sve da imamo i tu sednicu. Ne znam ni ovu kako ćemo da završimo.Nemojte molim vas da mi postavljate pitanje. Nisam sama, nas ima 250 ovde.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja postavljam pitanje ministru finansija – zašto još uvek nije podnet zakon o završnom računu Republike Srbije za 2015. godinu?Mi te zakone nismo usvajali od 2002. godine, a postoji zakonska obaveza po Zakonu o budžetskom sistemu. Mi ne bi smeli da usvajamo budžet za narednu godinu, a rasprava o njemu je tu pred nama za koji dan, ili za koju nedelju, dok prethodno ne donesemo završni račun za 2015. jer tek kada dobijemo završni račun, mi možemo da procenjujemo koliko je Vlada bila uspešna, da li je imala deficit ili suficit u budžetu, da li je taj budžet koristila u skladu sa Zakonom o budžetu, da li su budžetske stavke poštovane, da li su izvršavane obaveze prema budžetskim korisnicima, prema dinamici koja je određena Zakonom o budžetu itd.Zakon o budžetu sam po sebi nije kompletan budžetski, opšti, pravni akt. On se kompletira zakonom o završnom računu budžeta, jer ovaj naš budžet, ove godine, ako se sledeće godine ne donese zakon o završnom računu, nestade, ispari negde. Slušali smo onda samo prazne priče da je bilo suficita, da je bilo deficita, da je bilo ovoga, da je bilo onoga. Dajte da jednom budemo uvereni da se budžetskim sredstvima zaista raspolagalo po zakonu. Kako sada stoje stvari, ni jedan režim od 2002. godine do danas nije smatrao za potrebno da se tim pitanjem bavi. Smatrao je to valjda gubljenjem vremena, jer budžetom su raspolagali kako su hteli, kako su voleli, kakav im je bio interes.Istina, proteklih nekoliko godina bilo je podnošenja Predloga zakona o završnom računu budžeta. To je došlo kao akt Skupštini, ali nikad nije uvršteno u dnevni red. To je onda još gora situacija, potpuno poigravanje sa ustavnom ulogom Narodne skupštine. Evo, 12 godina tog zakona nismo imali i nije Narodna skupština došla u priliku da odobrava potrošnju javnih sredstava, a osnovna ustavna nadležnost Narodne skupštine je to. To je osnovni oblik kontrole izvršne vlasti i svih drugih grana vlasti od strane Narodne skupštine.Pošto nikada taj zakon nismo donosili za ovih 12 godina, ja mislim da je krajnje vreme da se upozori izvršna vlast i da tu treba poslanici svih poslaničkih grupa da budu jedinstveni.Ovde se postavlja pitanje hoćemo li biti civilizovana država ili ne. Ako nećemo biti civilizovana država, onda nam ne treba zakon o završnom računu budžeta, onda ćemo prepustiti izvršnoj vlasti da sa parama građana Srbije raspolaže po svojim prohtevima, po svojoj volji. Onda je i svaka stavka budžeta mrtvo slovo na papiru, jer piše u budžetu – ne mora da se ostvari, i niko nikada ne kontroliše da li je ostvareno. Takva je situacija do sada.Hoćete li da menjate tu situaciju ili ćemo vam raspravu o Zakonu o budžetu pretvoriti u raspravu o završnom računu budžeta za 2015. godinu? Mi ne možemo da se izjasnimo o budžetu za 2017. godinu dok ne usvojimo završni račun za 2015. godinu.

premijeru Republike Srbije i Vladi Republike Srbije da li će i kada Vlada Republike Srbije ispuniti ustavnu i zakonsku obavezu i da Skupštini dostavi predlog o završnom računu i za kada je planirana rasprava po ovom predlogu zakona?Zašto

da li imamo suficit ili imamo deficit. Takođe, u prvih sto dana Vlade imali smo priliku da vidimo da je premijer bezbroj puta bio besan i ljut. Ja ću navesti samo dva primera. Jedan primer je iz Niša, gde je on usred bela dana na ulici iskritikovao gradonačelnika Niša za deficit od 50 miliona ili drugih primer, gde on, kako kaže, je ljut sam na sebe zato što je dobijao pogrešne informacije i lažne izveštaje u vezi sa stanjem u „Srbijagasu“, „Azotari“, MSK i drugim velikim sistemima.Ja se iskreno bojim da premijer svakodnevno dobija te neistinite i lažne izveštaje i da je to zapravo razlog njegovog nezadovoljstva radom Vlade Republike Srbije, koje je pokazao prilikom podnošenja Izveštaja o radu prvih sto dana Vlade. Da se takve stvari ne bi ponavljale, očekujem da Vlada podnese izveštaj o trošenju sredstava iz prethodnog perioda, da zajedno pogledamo kakvo je realno i stvarno stanje u budžetu i kako i na koji način se raspolaže sredstvima građana Republike Srbije.Napominjem, takođe, da je ovo treći put da imamo prvih sto dana Vlade. Vučićeva vladavina je ušla već u petu godinu i tri puta smo na ovim konferencijama i podnošenju izveštaja o radu za prvih sto dana Vlade slušali, bojim se, uglavnom iste stvari i slušali o tome kako će nam biti bolje neke naredne godine od 2014, preko 2015, 2016, a evo sada ulazimo i u 2017. godinu.Na svakoj toj konferenciji povodom sto dana Vlade, odnosno

i treći je borba protiv nezaposlenosti.Šta imamo tu u realnosti? U realnosti imamo, što se tiče borbe protiv korupcije, i videli smo to i u izveštaju Evropske komisije, porast korupcije i kriminala, od rezultata imamo akcije „Rezač“ i „Skener“ u kojima je uhapšeno 175 osoba, ali po informacijama koje možemo čuti u javnosti ni protiv jedne te osobe nije podignuta optužnica, niti izrečena neka presuda, a sve odštetne zahteve će platiti opet građani Srbije.Sa druge strane, oni koji su bliski režimu i bliski vlasti nastavljaju da sprovode svoje korupcionaške poslove i da razvijaju svoje biznise u svim sferama, da li je to energetika, da li je poljoprivreda, da li građevina, da li IT sektor i ugostiteljstvo.Što se tiče borbe protiv siromaštva, u Srbiji danas imamo 620.000 apsolutno siromašnih stanovnika, što je negde oko 9% ukupne populacije u Republici Srbiji. Od toga je 268.000 njih 268.000 njih primilo neku vrstu socijalne pomoći. Dakle, više od polovine nije dobilo nikakva sredstva i očigledno je da ta dugo najavljivana borba protiv siromaštva, takođe, ne daje nikakve rezultate. U toj kategoriji, apsolutno siromašnih, imamo i veliki broj penzionera kojima je slavodobitno najavljeno da će dobiti jednokratno 5.000 dinara u decembru, a zanemarujući činjenicu da se njima svakoga meseca skida 5.000 dinara od kada ste usvojili zakon da uzmete zakonom stečena prava.I, naravno, što se tiče stope nezaposlenosti, mi smo verovatno jedina zemlja u svetu u kojoj se smanjuje nezaposlenost, a ne povećava se broj zaposlenih ljudi. Vi jednostavno manipulacijom i zloupotrebom statistike preko noći smanjite broj zaposlenih sa 22% na 15%. Dakle, tu nema nikakvih rezultata.Kada sada sve to pogledamo i sagledamo, vidimo da to što premijer ocenjuje pozitivno rezultate Vlade, očigledno je potkovano onim neistinitim podacima o kojima je on svedočio da je dobijao od svojih saradnika i zato predlažem Vladi da pod hitno dobijemo

konferenciji za štampu Vlade, povodom 100 dana Vlade, i u nekim medijskim nastupima se govorilo o vrlo dramatičnim stvarima. Premijer je u jednom trenutku optužio parlament i nasilje u parlamentu kao moguću najavu krvoprolića na ulicama u Srbiji.Pitanje za premijera ko je taj ko priprema takav monstruozan scenario? Zbog čega ovde u Skupštini nismo obavešteni o tome? Mislim da zaslužujemo da dobijemo podatke upravo o tome. Zbog čega se posle svih bezbednosnih izazova u Srbiji ne sastaje Odbor za bezbednost?Na toj istoj konferenciji, povodom 100 dana Vlade, a Vlada, evo, u različitim oblicima suštinski je ista 1.600 dana, čujemo da je kapitulirala pred zakonom time što se javno izjavljuje da Vlada i institucije ove države nisu spremne da sprovode Zakon o sprečavanju bespravne gradnje u Novom Pazaru, a sećamo se i nasilja koje smo videli u Savamaloj i rušenja objekata bez zakonskog rešenja. Zajedničko ovom u Novom Pazaru i u Savamaloj je upravo to da se mimo zakona, ne poštujući zakon, ne primenjuje se Zakon o rušenju bespravnih objekata, a bez zakonske odluke i zakonskog rešenja, ruše objekti u Savamaloj.Pitanje za predsednicu parlamenta Srbije. Ovde se u javnosti plasira teza da je u parlamentu prisutno nasilje. Da, nasilje pojedinca koji napadaju na ličnoj osnovi neke od poslanika, pre svega poslanike opozicije,

produžio rad Konstitutivne sednice za jedan dan. Videli smo kakve je scene doživljavao ovde za predsedavajućim stolom i bio optuživan da je zbog tog odlaganja na 24 sata izvršio državni udar. Dakle, koriste se takvi termini „državni udar“ u optužbi opozicije, koristi se „krvoproliće“, a svedoci smo da ovde, iz ovih klupa, čujemo samo poruke koje idu ka jednom civilizovanom za predsednicu parlamenta - zbog čega nije odgovorila na moj zahtev da zakaže Kolegijum šefova poslaničkih grupa? Ja sam to inicirao, uvidevši da ovde raste atmosfera koja koja nije korisna ni za ovaj parlament, nije korisna ni za državu, a često se ta atmosfera izliva i na ulice i vidimo svakodnevno koliko nasilja imamo na ulicama u Srbiji.Još jednom poziv predsednici Skupštine, i moja inicijativa, a to je da zakažete Kolegijum još pre nastavka ove sednice, da bi šefovi poslaničkih klubova dogovorili način na koji ćemo dalje raditi, jer ono što se desilo na poslednjoj sednici i isključenje poslanika Balše Božovića je nedopustivo i mimo Poslovnika.Dakle, potpredsednik Arsić je u pauzi, a to je dokazano i u stenogramima, dao prvu opomenu poslaniku Božoviću, a kasnije je, insistirajući na povredi Poslovnika, dobio još dve opomene od vas i automatski sa trećom opomenom, neopravdano dodeljenom, dobio isključenje sa sednice.Ja vas pozivam još još jednom da zakažete Kolegijum šefova poslaničkih grupa da bismo civilizovali sednice Skupštine i da bismo odgovorno nastupili u raspravama po ovako važnim zakonima i milim da je pre svega na vama ta najveća odgovornost, jer siguran sam da nasilje potiče upravo sa ulice, a ne u ovoj sali. 10 meseci ili koliko već radimo, pokušavamo da radimo. Pitanje je bilo samo kada ću zakazati Kolegijum. To je konkretno pitanje bilo. Pokušavam da zakažem Kolegijum, a hoću Kolegijum takav da budu svi šefovi poslaničkih grupa na njemu, tako kako piše po poslovniku. Znači neću nikakve zamenike, izaslanike itd, nego šefove poslaničkih grupa.Tražili ste Kolegijum i predložili i zaključak tog Kolegijuma da osudimo ponašanje jednog poslanika. Neću da zakazujem takav Kolegijum. Znam kako bi to završilo. Atmosfera od petka prenela bi se samo na manji forum. Sedelo bi nas nekoliko, jer nisu svi šefovi poslaničkih klubova bili

Drugi bi osudili ponašanje drugog pojedinca, itd. To nije način, ako ćemo da nađemo rešenje, za nastavak daljeg rada.Tako rada.Tako da ću oceniti kada se steknu uslovi za rad i kada budu svi šefovi poslaničkih grupa raspoloženi da pričamo o tome kako parlament treba da izgleda i šta je osnovna uloga parlamenta u Srbiji.

da zakazujem da bi osuđivali jednog poslanika, jer tu se vidi da svako opet gura samo svoju priču, a niko ne želi da se dogovorimo zajedno šta ćemo da radimo, a šta nećemo da radimo u ovom parlamentu.Ja sam uzela pauzu od pet dana, ali i dalje razmišljam o čemu sve ovo vodi.

građani Srbije, ja bih postavio nekoliko pitanja Vladi i našem premijeru. Mogu da podsetim sve da je juče na crveno slovo, na Svetog Aranđela, u Nišu, bila još jedan sednica Vlade Republike Srbije zajedno sa Vladom Republike Mađarske na čelu sa premijerom Vlade našim, gospodinom Vučićem i mađarskim premijerom, gospodinom Orbanom.Mislim da je to za Nišavski okrug, za jugoistok Srbije veoma bitno, zato što su tamo bili prisutni ne samo ministri i naši srpski i mađarski, već je bio i veliki broj privrednih subjekata iz Mađarske koji su želeli da kod nas u Srbiji, na jugoistoku Srbije da investiraju. Bio je biznis forum srpsko-mađarskih privrednika i na tom forumu razmenjen je veliki broj ugovora, predugovora, poznanstava.Jedan od tih su i investicije koje će biti na jugoistoku Srbije, a to će biti i u Svrljigu. Zbog toga sam hteo da postavim pitanje Vladi i nadležnom ministru privrede – da li su postignuti dogovori sa još privrednih subjekata, u Nišu, na jugoistoku Srbije sa mađarskim privrednicima? Konačno, ja znam za najmanje pet subjekata privrednih koji su iz Mađarske došli u Srbiju, u Niš, i napravili su predugovor da tamo radi drvnoprerađivačka industrija, mesna industrija.Oko

branja lekovitog bilja, ulaganje u zdravu i životnu sredinu i da nama pomognu na jugoistoku Srbije, a konačno opštinama kao što je Svrljig, kao što je Bela Palanka, kao što je Gadžin Han, da se tamo investira u firme koje će raditi sa lekovitim biljem.Pitanje biljem.Pitanje je isto nadležnom Ministarstvu poljoprivrede – da li je razgovarano i o zadrugarstvu, zato što je je to vrlo bitna grana za jugoistok Srbije i normalno za celokupnu poljoprivredu, jer svi znamo da mađarska privreda i mađarska poljoprivreda ide uzlaznom putanjom.Ja se stvarno zahvaljujem još jednom našem premijeru, gospodinu Vučiću, našoj Vladi, Vladi Mađarske, zato što su u Nišu, centru jugoistočne Srbije, još jednom imali sednicu dve vlade. To je nešto vrlo bitno za jugoistok Srbije gde će se raditi u narednom periodu i na završetku autokrakova, autokrakova, autoputa i prema Sofiji gde smo bili svedoci.Pitanje je i za nadležnog ministra saobraćaja – do kada će završiti put koji ide prema Sofiji? Sada, u utorak, odnosno juče na crveno slovo, obišli smo i deo autoputa kod Proseka i tamo je sada završeno blizu 10 kilometara. Kada će to biti završeno? Da li će biti u toku naredne godine završen i put prema Solunu, odnosno autoput prema Grčkoj koji ide preko Niša?Još nešto bi hteo da pitam Ministarstvo poljoprivrede – kada će i da li će se naknade za rešavanje vodosnabdevanja, to je naknada koja se daje „Srbijavodama“, kada će biti to naplaćeno našim ljudima? Jer, kako znam u 2014. godini bila je ta naknada. Za to ide od 100 do 500 dinara po gazdinstvu. Tu će se tražiti naknada za sve one koji imaju poljoprivredno zemljište. Pitanje je – da li će to biti u ovoj godini ili će to biti jedan deo u ovoj godini, a drugi deo u sledećoj godini?Znam da je veliki problem rešavanja vodosnabdevanja, i još jedno pitanje bilo bi „Srbijavodama“ – kada će se u Svrljigu rešiti vodotok Timoka, leva i desna strana, zato što imamo oko 1.400 metara bedema koji nije rešen? Tu je bila poplava i 2011, i 2010. godina, a to je nadležnost „Srbijavoda“? Tako da, mislim da sa ovim naknadama, ukoliko sada to bude došlo do naših zemljoradnika poljoprivrednika, da te naknade ako postoji mogućnost, da se podele. Hvala još jednom. Uvažena predsednice, cenjene kolege, narodni poslanici, na početku želim da pohvalim Grad Novi Pazar, rukovodstvo Grada Novog Pazara, na zaista kvalitetnim i na vreme preduzetim preventivnim merama odbrane protiv poplava, koje su u zadnjem poplavnom talasu sačuvale Grad Novi Pazar.Naime, odgovorna gradska vlast čiju okosnicu čini Sandžačka demokratska partija zaista se ozbiljno odnosi prema imovini građana, prema svojim građanima i moram da kažem da smo u svom mandatu rešili krucijalna pitanja.

gradu.Nakon lošeg iskustva iz ranijih godina i nakon ozbiljnih šteta koje su nanosile bujične vode u Gradu Novom Pazaru, mi smo napravili ozbiljan program i uz pomoć evropskih prijatelja, pre svega Progresa, od 2014. godine započeli izgradnju mini brana. Tada smo sa pomoću 400.000 evra uspeli pet mini brana da napravimo, a sada gradimo još četiri mini brane i verujte mi da u Sandžaku jedini grad koji nije doživeo potop je Grad Novi Pazar. Videli ste šta se desilo u Sjenici, u Tutinu, šta je pretilo Prijepolju, nizvodno od samog Prijapolja, Brodarevo i drugi delovi su bili poplavljeni.Želim da pozovem „Srbijavode“ da svojom inicijacijom, planskim rešenjima, stalnim kontrolama, da početne impulse upravama ovih opština i da poučeni jednim dobrim iskustvom koje smo u u Novom Pazaru izgradili, zaista sprečimo na ovaj način divljanje bujičnih voda, jer vidimo da se klima menja i da sačuvamo imovinu građana koji su izabrali nas da ih zastupamo na tim poljima. Toliko. **Maja Gojković** Hvala predsedavajuća.Poštovane kolege narodni poslanici, prethodnih dana usvojili smo Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, glavna tema u većini diskusija kolega poslanika jeste Dunav kao naša najveća i najduža plovna reka, plovni put sa međunarodnim značajem.Danas bih u tom konstekstu želela da postavim poslaničko pitanje ministarki saobraćaja, upravo u vezi sa Dunavom, kao međunarodnim plovnim putem. Dunav je najduža reka u EU i druga najduža reka u Evropi nakon Volge, dugačka oko 2850 kilometara i predstavlja veoma važan transportni koridor, Panevropski koridor 7.To je jedini unutrašnji plovni put 10 Panevropskih koridora. Kroz Srbiju, Dunav veče u dužini od 588 kilometara od Bezdana do Timoka. Od toga 137,6 km predstavlja zajednički sektor sa Hrvatskom, a 299,35 km sa Rumunijom. Međutim, Dunav ima jedan problem koji ne omogućava optimalno korišćenje ovog vodnog puta.Radi se o ogromnom broju potonulih brodova, od kojih su mnogi još iz Drugog svetskog rata. Samo na teritoriji Srbije u slivovima sve tri plovne reke, nezvanično se procenjuje da ima oko 650 potonulih brodova. To svakako utiče na bezbednost plovidbe koja nije ugrožena, ali je neophodno imati u vidu da se jedan deo tih potopljenih brodova nalazi na ivici plovnog puta.Potopljeni brodovi predstavljaju ekološki, bezbedonosni i plovidbeni problem na Dunavu.

ovu namenu su budžetom EU za period 2014-2020. godine obezbeđena sredstva kojima je obuhvaćena i naša država. Kao jedan od značajnih učesnika u izradi strategije i Srbija je identifikovala svoje prioritete za tok Dunava koji protiče kroz njenu teritoriju.Osim samog Dunava obuhvaćeno je i čišćenje i rečnih kanala, melioracija, uređenje plovnog puta i očuvanje domaćeg kulturnog nasleđa, a pilot projekat čišćenja Dunava od potonulih brodova, koji je Srbija predložila, odobrila je i evropska komisija, a naša Vlada usvojila.Znamo da posao čišćenja Dunava nije lak, niti je potpuno bezbedan, jer osim olupina brodova ima i neeksplodiranih sredstava i zato zahteva posebnu mehanizaciju i obučenost kadrova koji bi na tome radili.Upravo radili.Upravo polazeći od ozbiljnosti i težine ovog posla, koji kao potpisnica Dunavske strategije moramo da obavimo, ovom prilikom želim da pitam ministarku saobraćaja – šta naša država preduzima na sprovođenju ovih zadataka, na kakve problem nailazi i da li je ovaj posao nekome poveren? Hvala. i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, prvo pitanje je za predsednika Vlade Republike Srbije. Rudi DŽulijani, bivši gradonačelnik NJujorka, koji je bio ovde 2012. godine, učestvovao je u kampanji Aleksandra Vučića za gradonačelnika, je u intervju za SNN rekao da je u Beogradu 2012. godine bio po ugovoru sa londonskom kompanijom koja je platila sve troškove. Pitanje za Aleksandra Vučića je – kakve veze SNS i on sam ima sa tom londonskom kompanijom i zašto bi neka londonska kompanija plaćala troškove Rudija DŽulijanija da učestvuje u predizbornoj kampanji u Srbiji?Drugo pitanje za premijera. Dao je intervju i par izjava na konferencijama za medije. Ja ću sad citirati šta je rekao: „Sve je krenulo pre tri dana kada se u Skupštini dogodilo nešto što nikada nije, a bilo je i svađa i tuča i da se okrznete u prolazu, ali nije bilo da cela poslanička grupa dođe do druge i hoće da se obračuna. Zatim, kao da hoće da se tuku ili da dobiju batine. Niko u srpskoj javnosti nije smeo da postavi pitanje - šta vi radite tu? Imate svoje mesto u sali, šta radite kod poslaničke grupe koja je 10 puta veća od vas?“.U petak, ono što se desilo u Skupštini je bilo verbalno nasilje nad poslanicima opozicije, poslaničke grupe DJB, gde smo gde smo brutalno vređani i nismo dobijali reč. Znači, nismo mogli ni da odgovorimo, ni da repliciramo, ni da ukažemo na povredu Poslovnika. Predsedavajući je pet puta za redom davao reč većini, odnosno poslanicima SNS koji su nastavili sa vređanjem. Mi smo zbog toga iz protesta krenuli da izađemo iz sale. Iz protesta smo krenuli da izađemo na vrata koja su nasuprot od nas.Kretanje, odnosno izlazak na bilo koja vrata u Skupštini je dozvoljeno. Slobodno kretanje u celoj Republici Srbiji je dozvoljeno i onda smo fizički sprečeni da izađemo. Postoje dva člana Krivičnog zakonika koji govori o ovome. Član 132. koji kaže – ko drugog protivpravno zatvori, drži zatvorenog ili mu na drugi način protivpravno oduzme i ograniči slobodu kretanja kazniće se zatvorom tri godine i član 133. koji govori nešto slično.Zbog premijer, odnosno predsednik Vlade Republike Srbije govori ove stvari kada je vrlo jasno da je incident izazvan time što smo fizički sprečeni,zadržani, ograničena nam je sloboda kretanja da izađemo iz sale Skupštine? Da se to nije desilo mi bi izašli za 30 sekundi.Zatim, iz istog intervjua kaže – „jedna njihova poslanica je pljunula Rističevića. Toga nikada nije bilo. Bilo je polivanja, ali pljuvanja ne, barem se ja ne sećam. Zatim su mu psovali majku nepokretnu“, navodi premijer. Ovo citiram iz izveštaja medija.Zatim, Vučić ističe da su svi rekli da je reč o sukobu poslanika te i te grupe, misli se na grupu DJB i naprednjaka Marijana Rističevića, a Rističević je žrtva brutalnog napada.Pitanje napada.Pitanje za predsednika Vlada je da nam da jedan dokaz da je bilo ko iz poslaničke grupe DJB bilo koga vređao, bilo koga pljuvao i bilo kome, citiram, „psovao majku nepokretnu“. Ovo se jednostavno nije desilo i potpuno je neprimereno da predsednik Vlade Republike Srbije izriče ovakve konstatacije. Ovo je takođe kažnjivo i po Krivičnom zakoniku za uvredu, a takođe su moguće tužbe za štetu. Ja te tužbe i najavljujem.Zatim, pitanje za predsedniku Narodne skupštine. Uvođenje reda u Narodnoj skupštini je vrlo jednostavno. To uvođenje reda se poziva na Poslovnik. Svi instrumenti su tu u Poslovniku. Kada neko vređa dobija opomenu, kada kaže – poznati kriminalac, lopov, lažov. Ima mnogo toga što izgovara poslanička grupa SNS. Vrlo lako je to zaustaviti.Predsednica Skupštine ne samo da to ne radi, nego dozvoljava tako nešto, podiže tenziju u sali, a onda nakon toga kada dođe do fizičkog nasilja i pokušaja da se spreči poslanička grupa da izađe iz sale to potpuno ignoriše i izriče opomene.Da podsetim predsednicu Narodne skupštine, kazati samo nekome – izreknuta vam je opomena zbog ometa bi bilo slično kao kada bi vam policajac na ulici kazao – dajem vam kaznu zato što ometate javni red, a kada pitanje – a, kako ga ometam, kažete – evo vam druga kazna. Znači, obrazloženje mora da postoji. Biće i ustavne žalbe i svi drugi pravni lekovi protiv takvog ponašanja. Takve opomene za vreme pauza

nisam dobila nijedno pitanje, nego konstatovanje, opis itd. i podsećanje ne mogu da odgovorim na ove rečenice. Nije bilo ništa u formi pitanja, pogotovo ne u skladu sa članom 287.Premijeru ćemo proslediti pitanje.Marko Parezanović. Zahvaljujem.Poštovana predsednice, poštovane kolege, ja pitanje upućujem Regulatornom telu za elektronske medije, Nezavisnom udruženju novinara Srbije i Udruženju novinara Srbije.Pitanje

usled tragičnih okolnosti u Aleksandrovcu dve devojke poginule usled udara groma i sve to sa ciljem da se isprovocira reakcija sa suprotne strane.Imamo konstantnu težnju da se koriste deca u političke svrhe i to se dešava permanentno u poslednjih nekoliko meseci.Narodni meseci.Narodni poslanik Marijan Rističević je napravio grešku. Govorio je o nečemu o čemu nikako ne treba da se govori, ali je isto tako pokazao spremnog da svoju grešku prihvati i da uputi izvinjenje. Ipak, već danima se vodi medijska kampanja koja ima za cilj da predstavi SNS kao najveće zlo u Srbiji i to rade isti oni ljudi koji su propustili da reaguju i da osude i koji su ćutali na medijske natpise kada je Aleksandar Vučić optužen da seksualno opšti sa svojim sinom.U ovoj Skupštini Bojan Pajtić je u negativnom kontekstu govorio o sinu Aleksandra Vučića. Nije bilo osude ni kada je Goran Ješić najbrutalnije vređao predsednicu Narodne skupštine. Da ne govorim tačno šta je rekao, ali svi su čuli i to naravno nije jedini primer licemerja.Navešću vam jedan najočigledniji. Pre samo godinu dana aktuelni odbornik Dveri iz Čačka na svom Fejsbuk profilu nazvao je glasače SNS – degenima koji su svuda oko nas, maloumnicima sa tri zuba u vilici koji ostavljaju za sobom sluzav trag i to možete videti ovde. Nijedan medij, niti jedno udruženje se nije oglasilo ovim povodom i osudilo ovakav govor mržnje.Više puta smo pozivali i Boška Obradovića da se od ovoga ogradi i da uputi izvinjenje. To izvinjenje je izostalo.

Da li imate isti odnos prema svih građanima Srbije ili ćemo samo da osuđujemo jedne, a na druge stvari da zažmurimo?Drugo pitanje koje želim da postavim postaviću Zaštitniku građana Saši Jankoviću, a pitanje je da li ga je sramota svog poslednjeg medijskog istupa? Slučajno, baš u ovom političkom trenutku, Zaštitnik građana je izjavio da mere štednje ugrožavaju decu u Srbiji. Dakle, baš u ovom političkom trenutku, pretpostavljam da mu je slučajno to palo na pamet.Saša Janković je Zaštitnik građana od 2007. godine. U prvih pet godina svog mandata nikada nije postavio pitanje ugroženosti dece, nikada se nije zapitao da li su prava dece ugrožena ekonomskim posrtanjem i pljačkanjem države. Danas, kada imamo privredni rast, postavlja se pitanje ugroženosti dece, kada smo imali godinama recesiju privrede nije bilo bitno da se to pitanje postavi. Koliko jadan mora da bude Saša Janković da koristi decu za svoju političku promociju? Postavlja se, zaista, pitanje do kada će građani Srbije morati da plaćaju bahatost i bezobrazluk Zaštitnika građana, a podsetiću sve da on danas ima tri puta veću platu nego predsednik države i premijer? Toliko, hvala.

Gospođo predsedavajuća, upućujem pitanje vama, predsednici Skupštine. Zašto je i kada će biti nastavljena priprema Predloga kodeksa ponašanja poslanika, da bi bio što pre usvojen?Poslednji događaji ovo pitanje izuzetno, po meni, aktuelizuju, do te mere da smo došli do situacije da smo juče u medijima mogli čitati izjavu jednoga od nas, iz ove sale, nije važno ime, nebitno da pominjem, da poslanici smrde. Neću ovakav komentar da komentarišem, ovakvu izjavu.Mislim da to dovoljno govori o potrebi da se Kodeks što pre donese. Hvala lepo. Hvala.Kodeks ponašanja je u prošlom sazivu radio Administrativni odbor Parlamenta Republike Srbije, nisam ja. Ne znam dokle se došlo sa tim radom. Ne učestvujem u tome, niti hoću da učestvujem u izradi Kodeksa ponašanja, mislim da je to stvar šefova poslaničkih grupa, ako ćemo da donesemo kodeks ponašanja koji će zadovoljiti sve, a molim i podpredsednike Parlamenta da učestvuju u tome. Volela bih više da ih viđam ovde, da rade zajedno samnom i da snose svoj deo odgovornosti oko funkcionisanja ovog Parlamenta, a ne samo jedna osoba i ne samo predsednik Parlamenta.Lepo je biti podpredsednik Parlamenta, a još lepše je biti na stubu srama i odgovarati za sve ovo što se dešava u Parlamentu, te ne želim da tu odgovornost preuzimam samo ja.Dakle, Administrativni odbor kada bude bio spreman da nastavi rad na tom aktu, neka nastavi i neka me obavesti, pa ćemo razgovarati o tome, ako treba i na plenumu, ali nama neće pomoći ni jedno pisano pravilo ako mi sami ne počnemo da razmišljamo o tome kako treba da se ponašamo, a kako ne treba da se ponašamo. Ne zbog nas, privatno možemo da se ponašamo kako hoćemo.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju poslanici Žarko Obradović i Marko

Hvala, gospođo predsednice.Pa, evo, mi treći dan ulazimo u raspravu o Predlogu zakona o sprečavanjunasilja u porodici i iskreno bih volela da današnji dan po diskusiji ne liči ni malo na četvrtak i petak, pogotovo ne na petak veče, jer bojim se da smo svi ovih dana imali priliku da čujemo da smo poslali jako ružnu, ja bih rekla i opasnu poruku onima o kojima raspravljamo ovih dana, a to su potencijalni učinioci nasilja u porodici, da se prosto jednog momenta ne zapitaju – pa, zar će ovakvi poslanici u Skupštini nama da određuju kako ćemo se mi ponašati u našoj porodici?Tako da, iskreno molim poslanike da nastavimo ovu diskusiju u ovakvom, nekom normalnom i demokratskom tonu.Što se tiče člana 15. Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici, mi smo amandmanom samo pokušali da ovaj prvi stav, u kome se kaže da procena rizika treba da se donese u što kraćem roku, prosto smo smatrali da je ta definicija ili formulacija „u što kraćem roku“ relativna, pa za nekog nadležnog policijskog službenika, koji procenjuje rizik i na osnovu procene rizika naredbom donosi ove hitne mere, može da bude za nekog dva sata dovoljno, za nekog pet, za nekog ceo dan.Tako da, u situacijama kada je nasilje potencijalno prijavljeno bitno je da se reaguje brzo. To brzo mislimo da bi trebalo da se oroči i zato smo mi rekli šest sati, smatrajući da je sasvim dovoljno da se u roku od šest sati prikupe neophodna obaveštenja i informacije da bi se procenio rizik i eventualno izrekla hitna mera.Isto mera.Isto tako, stavom 3. smo samo dopunili, rekavši da svaki državni organ u kome se imenuju osobe koje su specijalizovane ili obučene za postupanje u slučajevima nasilja dužne su da procene rizik, u skladu sa opštim i posebnim protokolom.Vi svi znate da su i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Ministarstvo pravde doneli, u svoje vreme, opšte i posebne protokole i po njima se ponašaju već sedam, osam godina i verujem da bi trebalo podsetiti da te protokole ne treba da izostavimo kada se dogovara i kada se preduzimaju mere u sklopu svih ovih nadležnih institucija. Hvala.

da se dve stvari u drugom stavu člana 15. unesu kao takođe važno.Razumeo sam u vašem obrazloženju da ovde nisu nabrajane sve stvari zbog kojih se vrši procena, ali mislim da su obzirom na, ako bi gledali statistički, na broj učinjenih dela koja su, hajde da kažem tako, inspirisana, u stvari krivac za izvršenje dela, da su sigurno na značajnom mestu da bi trebalo navesti, a to su materijalno finansijska pitanja, posebno su izražena kod nasilja nad starim osobama i posebno nad penzionerima.Druga stvar kojoj smo svedoci, evo, da navedemo samo, jel beše ovo u Vojvodini, kada je bilo pre par meseci, gde je čovek više lica ranio i ubio zbog ljubomore, mislim da je drugo pitanje koje je važno, posebno u braku, to je treba procenjivati da li postoji bračno neverstvo i sumnja u to i ljubomora.Mislim da su ubistva iz ljubomore izuzetno izražena statistički u broju žrtava i podložne nasilju u porodici. Zbog toga sam predložio da te dve stvari, bez obzira što se ne navode sva pitanja, ali da bi među ovim važnijim, koje obuhvata termin koji je na početku rečenice dat „naročito“, mislim da su bitna i ova dva pitanja.Druga stvar koju sam u svom amandmanu potencirao u odnosu na 3. i 4. stav, imao sam u vidu da bi bilo potrebno ako već može i da se skrati tekst i predložio sam da se 4. član briše, ali samo pod uslovom, kako sam predložio, ako se u trećem stavu prva rečenica „nadležni policijski službenik odmah dostavlja sva dostupna obaveštenja o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti“. Ako bi se brisala samo reč „neposrednoj“ nego ostalo „opasnosti“, što bi podrazumevalo, naravno, i neposrednu opasnost,

Da podsetimo da govorimo o Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici i da se u članu 15. govori o proceni rizika ko su eventualni mogući počinioci tog nasilja. Između ostalog, u vladinom predlogu stoji da se naročito treba voditi računa da bi eventualni mogući učinilac nasilja u porodici moglo biti i lice koje zloupotrebljava psihoaktivne supstance.Mi smo predložili da umesto „zloupotrebljava“ treba da stoji „lice koje koristi psihoaktivne supstance“, zato što ako kažemo da ih neko zloupotrebljava, onda podrazumeva da je potpuno normalno dozvoljeno dozvoljeno da ih koristi.Vi u obrazloženju kažete da ne možete da prihvatite amandman zato što se legalno koriste psihoaktivne kontrolisane supstance, npr. lekovi. Ovo je obmanjivanje, jer jedno su kontrolisane supstance, odnosno lekovi, a drugo su psihoaktivne supstance koje u državi Srbiji nisu dozvoljene, ni lake, ni teške, ni bilo kakve. Zato ne može da stoji da ih neko „zloupotrebljava“ jer samom činjenicom da ih koristi, on ih zloupotrebljava.Kada su u pitanju, sami ste napomenuli, lekovi, odnosno neke vrste lekova, u kontekstu i ovog člana i ovog zakona, govorili smo o mnogim razlozima, uzrocima zbog čega se dešava nasilje u porodici, ali svaki put moramo da skrenemo pažnju na odgovornost države, na odgovornost nadležnih u državi. U ovom konkretnom slučaju želim da kažem da na žalost se u Srbiji svakodnevno šetaju potpuno slobodni psihijatrijski bolesnici, da ih puštaju iz zatvorenih ustanova na vikend ili na druži period, a da im se ne obezbede lekovi. Dakle, ne sme se desiti da neko ko je potencijalno opasan po okolinu, ne samo po svoju porodicu, nego uopšte po okolinu, ne sme se desiti da bude pušten iz ustanove zatvorenog tipa, a da prethodno ne bude ili zalečen, ako ne može izlečen, ili da mu se obavezno daju odgovarajući lekovi kada napušta tu ustanovu. Hvala.

član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Izvolite. **Radoslav Milojičić** Hvala, uvažena predsednice.Predlažemo amandman i nadam se da ćete izmeniti i prihvatiti ovaj amandman jer ako ustanovi neposrednu opasnost od nasilja u porodici, a zamenik tužioca ne naloži mere koje shodno zakonu treba da naloži Zakonikom o krivičnom postupku, nadležni policijski službenik donosi naređenje kojim izriče hitnu meru učiniocu. Član 14. stav 1. – hitne mere su mera privremenog udaljenja iz stana, mera privremene zabrane kontaktiranja i mera zabrana prilaska žrtvi. Hitne mere ne mogu biti izrečene maloletnom licu.Na žalost, dok smo mi raspravljali u petak o nekim važnijim stvarima, imali smo situaciju da se juče u Kraljevu desio takođe jedan slučaj gde je žena pretučena do smrti. U Srbiji se to desi, na žalost, na svakih 10 dana. Demokratska stranka je početkom rasprave istakla želju da amandmanima popravi ovaj zakon. Dobro je što se ovaj zakon donosi. Nećemo nikada biti protiv zakona koji su u interesu naših građana, ali moramo znati da ne postoji samo nasilje u porodici, da postoji političko nasilje, da postoji pravno nasilje, a upravo SNS je dokaz kako se vrši političko nasilje nad pripadnicima pripadnicima DS i protiv takvog nasilja će se DS uvek boriti i uvek zalagati. Mi se 26 godina zalažemo za vladavinu prava, vladavinu institucija, poštovanje različitosti i dalje ćemo se zalagati za takve vrednosti, a ono što se desilo u petak, što su videli građani Srbije služi na čast vama od

Gajić** Član 16. Predloga zakona je jedan od ključnih članova ovog predloga zato što definiše izricanje hitnih mera i vrstu hitnih mera.

smo ovim amandmanom pokušali da skrenemo pažnju da prosto mislimo da samo ove dve mere koje su predviđene nekako baš u praksi i ne mogu da budu delotvorne. Prosto smo vam dali da bi trebalo da budu još dve mere – mera sklanjanja žrtve ili potencijalne žrtve na neko sigurno mesto na adresi koja je nepoznata za potencijalnog učinioca i mera sklanjanja potencijalnog učinioca takođe na neko drugo mesto.Znate šta, ako se desi da u toku noći dođe žrtva i žali se da ne sme da se vrati u svoj stan i u kuću u kojoj živi sa suprugom, a desi se da u tom istom stanu ili kući žive i roditelji supruga, ova mera privremenog udaljenja počinioca znači skloniti ga negde. U zakonu nije predviđeno gde ga skloniti za ovih 48 sati kada mu se izrekne mera, a pogotovo nije predviđeno gde ga skloniti za 30 dana, ako mu se produži mera, kako potencijalnu žrtvu vratiti u kuću nasilnika u kojoj žive i njegovi srodnici, koliko je ona bezbedna da se ponovo vrati u tu istu kuću i koliko eventualno može da doživi neku vrstu najblaže rečeno verbalnog nasilja od strane roditelja supruga koji je negde.Dalje kažete da se hitna mera izriče potencijalnom učiniocu koji je doveden u policiju. Šta ako potencijalni učinilac nije doveden u policiju? Kako se njemu izriče hitna mera? Kako mu se uručuje jer mu mera teče od momenta uručenja pa nadalje? Šta ako je on u bekstvu? Kako je žrtva sigurna da je on negde udaljen, ako ni policija ni žrtva ne zna gde se potencijalni učinilac nalazi?Dalje, mi smo dopunili stavom 4. da u naređenju koje se izriče potencijalnom učiniocu treba da se navedu i koje su posledice njegovog ne javljanja policiji po isticanju ovih hitnih mera.Jer, znate šta, 60 dana zatvora, do 60 dana zatvora, prekršajna prijava, verujte mi, oni okoreli nasilnici kojima nije strano da se vraćaju nasilju, i nije neka kazna za njih.Na

**Ljubiša Stojmirović** Poštovane koleginice i kolege, mogu da se složim sa koleginicom da bi trebalo da bude više hitnih mera, ali, neko će reći da su dve malo, ali, da li je četiri dovoljno, i tu je problem. Ja mislim da je je to ipak nešto što dolazi tek na kraju. Znači, mi sad lečimo posledice a ne gledamo šta je uzrok.Da bi ovaj problem koliko-toliko rešili, odnosno da bi ga sveli na neku najmanju meru, mi moramo da krenemo od najranijeg detinjstva naše dece. Moramo da ih vaspitavamo kući i da ih vaspitavamo kroz njihovo obrazovanje, da ne budu nasilni i da je to nešto što ne valja.Pretpostavljam da ovde svi imaju ili svoju decu ili svoju unučad ili decu svojih rođaka, pa pogledajte kakvi su obrazovni programi na televizijama, odnosno, pogledajte samo crtane filmove. Crtani filmovi uče tu decu da budu nasilna, samo da se biju, da ubijaju, da prave neki lom i haos. Da li je onda čudo što kasnije ta deca izrastu u nasilnike? Nije. Znači, moramo da krenemo od najranijih dana, od najranijeg detinjstva da vaspitavamo tu decu da ne budu nasilna. Ja mislim da će to dati mnogo više efekta nego da li ima dve, četiri ili više hitnih mera. Hvala. amandman na član 16. predloženog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, iz sledećih razloga.Prvo, u članu 7. predloženog Zakona je navedeno da rukovodioc podružne policijske uprave određuje policijske službenike koji su završili specijalizovanu obuku da bi sprečavali nasilje u porodici i pružili zaštitu žrtvama, a koji su obeleženi kao nadležni policijski službenik, a u čl. 13. i 14. navedenog zakona je opisan postupak od obaveštavanja nadležnog policijskog službenika do momente procene rizika neposredne opasnosti od nasilja u porodici i izricanje hitne mere za sprečavanje nasilja, tako da je promena reči iz „nadležan“ u „specijalizovan“ potpuno nepotrebna.Što se tiče ostalih izmena vezanih za proširenje broja hitnih mera, smatram da ovaj Predlog zakona podrazumeva sasvim dovoljan broj hitnih mera privremenog udaljenja učinioca iz stana i privremenu zabranu kontaktiranja žrtve nasilja. Ono što do sada nismo imali u Srbiji jeste mogućnost da se problematična ili preteća situacija odmah prijavi i privremeno sanira, a time omogući privremeno rešavanje problema.Iz priloženog se vidi da je cilj Predloga zakona u stvari uspostavljanje standarda da nasilnik ne sme da ostane kod kuće, ne samo kada je krivično delo učinjeno, već i kada postoji neposredna opasnost od nastanka bilo kog oblika nasilja,

Radi se o tome kome prevashodno uručiti naređenje prilikom dovođenja potencijalnog nasilnika u policijsku stanicu, a s druge strane – šta to naređenje treba da sadrži? Ako to naređenje ne sadrži osnovne podatke o žrtvi nasilja, onda mi se čini da to naređenje nema potpuni smisao, niti potpunu formu. Ako krivična prijava ili ranije rešenje o sprovođenju istrage, a sada naredba o sprovođenju javno-tužilačke istrage sadrži osnovne podatke o oštećenom, ovde imamo žrtvu nasilja, zašto ti podaci ne bi bili sadržani u naređenju, jer se upravo odnosi na žrtvu nasilja? Ovde žrtvu nasilja u naređenju nemamo nigde, a po meni, takvi podaci bi trebali da stoje, jer i krivično zakonodavstvo i sudska praksa ukazuju na to i da oštećeni, u konkretnom slučaju žrtva nasilja, svoju legitimaciju mora da doživi i da ima u odgovarajućem pravnom aktu. Ovde je to naređenje.Dalje, ja sam zajedno sa mojim kolegama narodnim poslanicima bio u dilemi da li i upozorenje nasilniku ili potencijalnom nasilniku treba da bude sadržano u naređenju? Upozorenje šta će se desiti i kakve će posledice pretrpeti ukoliko ne postupi po hitnoj meri. Nama se čini da to upozorenje ima karakter prevencije, da on kad vidi šta ga čeka ukoliko prekrši hitnu meru, ili ne postupi po hitnoj meri, da će to delotvorno uticati na njega da ne počini akt nasilja, jer je to u principu nešto što prevenira bilo šta što može da se desi, imajući u vidu da su pojedine kolege narodni poslanici primedbovali na neki način – šta, ukoliko u ovom vremenskom periodu kada hitna mera stane na snagu, on ode negde, kako je rečeno, u kafanu, napije se, vrati se kući, pretuče ženu, ubije, ne daj bože, itd. Meni se čini da bi to upozorenje moglo delotvorno da deluje i da u svakom slučaju prevenira bilo šta što može da se desi kao katastrofalna ili tragična posledica.Kome posledica.Kome uručiti naređenje? Naređenje je, po mom dubokom ubeđenju i svih nas narodnih poslanika SPS, neophodno potrebno, pored ostalih koje ste, uvažena ministarko, s razlogom naveli, neophodno je potrebno, po nama, uputiti odnosno dostaviti i žrtvi nasilja. Zašto? Postoji više razloga.Prvi razlog je da žrtva nasilja mora biti obaveštena o svakoj fazi procesa koji se odvija, radi prevencije od nasilja. Ali, baš bukvalno o svakoj fazi, svakom detalju, svakom elementu tog procesa.Drugi razlog – ako je žrtva nasilja obavešten da je potencijalni nasilnik priveden na osam časova, da mu je izrečena hitna mera, da ta hitna mera podrazumeva jednu od ove dve koje su predložene zakonom o kome raspravljamo, u toj situaciji već dolazimo do smirivanja žrtve nasilja, smanjuje se tenzija, smanjuje se njen strah, stepen ili intenzitet njenog straha će svakako biti manji, jer ona je svesna da je država stupila i počela da deluje, da više nasilnik ne može da se ponaša onako kako se ponaša. Na neki način, kako sam to napisao u amandmanu, dolazi do tzv. psihosocijalne stabilizacije žrtve nasilja, jer ona od tog trenutka shvata da je zaštićena, ili da se mere zaštite preduzimaju. Zašto onda u toj situaciji ne dostaviti naređenje i žrtvi nasilja? Jer, ako se dostavljaju, analogno ovom mom stavu, sudski akt oštećenom u toku trajanja krivičnog postupka do podizanja optužnice, ili započinjanja glavnog pretresa, onda i žrtva nasilja ima puno pravo da kroz dostavljanje naređenja ili bilo kog drugog akta bude obaveštena, s jedne strane, a s druge strane – da se smiri, da zna šta joj je činiti dalje, da je svesna da država sa svojim mehanizmima, preko svojih institucija, stupa na scenu, pežorativno rečeno, i počinje da deluje u cilju zaštite žrtve je bio smisao i motiv ovog našeg amandmana i ja vas molim da još jednom razmotrite mogućnost da se ovaj amandman prihvati, jer bi bio jako delotvoran u praktičnoj primeni ovog zakona, tim pre što nismo pribegli, i tu vas potpuno podržavamo, austrijskom modelu zaštite žrtve nasilja, jer mi nemamo uslove za tako nešto. Nemamo uslove da im još uvek obezbedimo potpunu izolaciju potencijalnog nasilnika od žrtve, ali zato imamo mehanizme sadržane u porodičnom zakonu i imamo mehanizme koji su nesporno sadržani u Zakoniku o krivičnom postupku, koji omogućavaju delovanje prema osumnjičenom, okrivljenom, kako se ne bi vratio ka žrtvi i kako ne bi počinio krivično delo, što bi bilo sa tragičnim posledicama. U tom smislu imate podršku, samo vas molim da još jednom razmislite o ovom našem amandmanu. Hvala.

to je jedan od razloga zašto ovaj amandman nije prihvaćen.Moram samo da se osvrnem i na prethodne komentare kada je u pitanju isti član, s obzirom da je poslanik Gorica Gajević pominjala uvođenje još dodatnih hitnih mera. Vaš amandman sadrži i predlog da se uvede i pritvor. Odbor za ustavna pitanja je taj amandman odbacio upravo iz razloga neustavnosti, s obzirom da pritvor može samo da određuje sud, a ne policijski službenik. Tako da, zato

što se u jednom delu ovaj naš amandman poklopio ili faktički identifikovao sa amandmanom koji ste usvojili. Onda ostaje samo jedna vrsta, pravne praznine, kada je u pitanju forma naređenja, gde mi zaista smatramo da legitimacija žrtve nasilja mora da postoji u formi naređenja, i eventualno, da ovo upozorenje za koje smatramo da je isključivo preventivnog karaktera i da zaista u nekom praktičnom smislu reči može ostvariti tu svrhu prevencije bi moglo imati nekog smisla u nekim eventualno kasnijim izmenama i dopunama ovog zakona. Hvala vam. Hvala .Na član 16. amandman je podneo poslanik Borisav Kovačević.Želite li reč? Gospođo predsedavajuća, ja prihvatam obrazloženje za drugi deo deo predloga mog amandmana, koji se odnosi na drugi deo ovog člana 16. Ali, evo, i do sada smo razgovarali sve vreme dok smo govorili i o prethodnim amandmanima na ovaj isti član, nismo i dalje razjasnili šta ćemo uraditi, šta ćemo uraditi sa mogućim počiniocem i izvršiocem nasilja u porodici ako ga nećemo staviti u pritvor.Jasno mi je da policija ne može da mu odredi pritvor, ali može li da preduzme sve mere preko suda da se donese hitna odluka o pritvoru? Jer, ja ovde vidim, i sve ovo što je diskutovano pre mene, kao najsigurniju meru da se obezbedi moguća žrtva tog nasilja, i da se obezbedi da

da se to mora uraditi da ne bi sutra bio ni policajac ni sud kriv što se to desilo. A, to je, gospodo, ovde navedeno. Nije to uručivanje naređenja i završena stvar, nego je kod uručivanja naređenja jasno i direktno lice odbilo da primi naređenje. Molim vas, to ja ne gledam nikako drugačije nego njegovu nameru da odbija da ne izvrši ono što je naumio.U takvoj situaciji čini mi se da su nedovoljne mere predviđene ovim predlogom, jer mi puštamo to lice sa velikom verovatnoćom da će on da da prekrši izrečene mu hitne mere, i da će uraditi, pogotovo frustriran svim tim što se događalo, itd, doći će u porodicu, uzmite da je noć, nema gde, on ide u kuću, i u kući treba da nastane haos, pokolj, i ne znam šta.Dajte da predložimo drugi način da obezbedimo bar tih prvih 48 sati na bilo koji način, da lice o kome se radi, mogući počinilac nasilja, ne dođe uopšte u situaciju da može to da uradi. Ovako, ako ga pustimo, ostavljamo apsolutno njemu na volju hoće li to da uradi ili neće, a videli smo iz mnogobrojnih primera, samo ono što smo imali u medijima, kakvih ludaka sve ima,

tome, ja ne plediram da je ovaj moj predlog najbolji i da ga treba prihvatiti, ali hajde, apelujem, gospođo ministarka, na vas, da još jednom pogledate i da se to pitanje razreši, jer meni je to ključno pitanje u svemu ovome. Neko je to i rekao na početku, čini mi se gospođa Gajić, da je ovo jedan od ključnih članova u ovom zakonu, ključni zbog toga što organi reda, pravosuđa, neće na ovaj način izvršiti sve ono što je potrebno da onemoguće nasilje i ne daj Bože ubistvo ili višestruko ubistvo. Hvala.

smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč Hvala, predsednice.Uvažena ministarko, zahvaljujem se što je Vlada Srbije prepoznala značaj i važnost ovog amandmana na član 16. Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a koji se odnosi upravo na obaveštavanje žrtve nasilja o izrečenoj hitnoj meri, upravo ono o čemu je kolega Jovanović pre mene govorio.Dve godine nakon što je stupila na snagu Istambulska konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, naša država usklađuje zakonodavni okvir sa tom Konvencijom i donosi poseban Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.Jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona, a to je sprečavanje nasilja, zaštita žrtve i podrška žrtvi, sadržan je upravo u članu 16. koji uređuje hitne mere ko ih i kako sprovodi, propisuje i sadržaj naredbe, rokove itd.Ono što je bio nedostatak tom ključnom članu koji predstavlja okosnicu zakona, bilo je upravo obaveštavanje žrtve o hitnoj meri koju sprovodi nadležni državni organ. Drago mi je zato da je Vlada Srbije uvidela značaj amandmana i što je prihvatila da se i žrtva nasilja uključi u suštinski važno obaveštavanje o izrečenoj meri protiv nasilnika.Zašto je to važno? Upravo je o tome govorio i kolega Jovanović. Žrtva nasilja mora biti obaveštena o svakoj fazi postupka, zato što je bilo kakvo obaveštenje, a u ovom slučaju prvo obaveštenje o izricanju i sprovođenju hitne mere prvi predah koji žrtva ima i prvo njeno smirivanje. To je pod jedan. Pod dva, svakako da se smanjuje i stepen i intenzitet straha koji nedvosmisleno ima žrtva nasilja. Treće, pa to je početak zapravo oporavka žrtve. To je uvod u ono što se u zakonu zove psiho-socijalna stabilizacija žrtve.Budući da je Vlada usvojila ovaj amandman i da je on postao sastavni deo zakona, ovim završavam svoje izlaganje. Hvala.

ukazala da funkcionisanje sličnih grupa za koordinaciju i saradnju nije davalo željene rezultate i da ih otuda ne treba ni formirati.Ovde imamo dva problema. Prvi je da, kada neko želi da sakrije neki problem ili kada želi da izbegne pravo rešavanje tog problema, onda formira razne komisije, koordinacije, saradnje, i to je uvek bio u Srbiji najbolji način da se problem ne rešava. Još od čuvene udarne radne grupe za borbu protiv korupcije, koju je formirao Aleksandar Vučić, kada je došao na vlast i od koje, kao što vidimo danas, nema ništa, tako se i u ovom slučaju to prebacuje nekako u koordinaciju i saradnju. Upravo u jednom drugom obrazloženju zašto je odbijen jedan drugi amandman, Vlada i sama kaže da dolazi često do prenormiranja određenih zakona, pa ću da citiram taj deo: „Prihvatanjem amandmana učinilo bi zakon nedovoljno jasnim i prenormiranim.“Predlagač zakona je na stanovištu da je bolje ostaviti slobodan prostor za saradnju, nego propisati rigidna pravila koja su po svojoj prirodi takva da mogu da dovedu do nesporazuma u praksi. Prema koncepciji zakona nadležni policijski službenik i javni tužilac, odnosi se na to amandman, jesu u stalnoj vezi i mogu se donošenjem hitne mere konsultovati pre nego što ona bude izrečena.Dakle, na jednom mestu imamo prenormiranje i tražimo grupe za saradnju i koordinaciju, tražimo nešto što oni po prirodi svog posla već treba da rade i niko ih ne sprečava u tome da budu u saradnji i koordinaciji, ali mi donosimo zakon kojim ih teramo da budu u saradnji i koordinaciji, odnosno ovde se vraćamo na onu načelnu primedbu koju su Dveri imale u vezi sa čitavim ovim zakonom - da li je ovo zakon koji samo tera državne organe da budu u saradnji i koordinaciji, a oni su i bez ovog zakona morali biti u saradnji i koordinaciji? Da li je ovo prenormiranje zakonske norme i, u tom smislu, da li je Vlada kontradiktorna u zavisnosti kako joj odgovara? Hvala. **Vladimir Orlić** Hvala lepo.Pozivam da se ne prihvati, između ostalog, i zato što Vlada apsolutno nije kontradiktorna, nego je poslanik, pošto je u odgovoru Vlade upućenom da se malo konsultuje odgovor na neki drugi amandman, pročitao pogrešno obrazloženje. Da je pročitao pravo obrazloženje, odnosno na amandman istih predlagača na član 15, video bi da tamo lepo piše da su ove grupe i predviđene sa dobrim razlogom, a to je zato što je pred njima jedan važan zadatak, a to je da se bave individualnim planom zaštite.Dakle, to je odgovor, a ne ono što je on pročitao. Mada i ovaj nedostatak pažnje ne treba shvatiti doslovno. On je svakako, kao još nešto što smo imali prilike da vidimo danas, nadam se samo dva puta i nikada više tokom ove današnje rasprave, jer ona to ne zaslužuje,

Predloga zakona za sprečavanje nasilja u porodici uvažio dva amandmana LSV i za nas je, bez obzira na ostale ne usvojene amandmane, neupitna potreba za usvajanjem jednog ovakvog zakona i naročito izražene namere i cilja koji želi da se postigne, iako je potpuno jasno da svakako ne možemo konačno završiti sa ovim problemom, već da ovo jeste zaista tek prvi iskorak.Međutim, to nije slučaj i sa ovim amandmanom na član 16. i ja bih zamolila ministarku Kuburović da još jednom obrati pažnju na naš predlog ove amandmanske intervencije u nadi da će ipak uzeti u obzir, s obzirom da ovo jeste, kao što su i moji prethodnici rekli, suštinski član koji se bavi zapravo postupanjem svih nadležnih organa kada se steknu uslovi za izricanjem hitne mere ili hitnih mera, pošto mogu i obe biti istovremeno izrečene.Naime, mi smo predložili da se dodaju nova tri stava u okviru ovog člana. Stav 6, 7. i 8. a prvi bi glasio: „Ukoliko je izrečena mera privremenog udaljenja iz stana, u naređenju se konstatuje da su od lica kome se izriče mera uzeti ključevi od stana koji će biti vraćeni nakon isteka mere, da je licu omogućeno da uzme svoje lične stvari i da je lice obavešteno o mogućnostima privremenog smeštaja ukoliko nema gde da boravi tokom trajanja mere“.Jedan deo obrazloženja koji smo dobili, povodom odbijanja ovog amandmana, jeste da je u praksi ovaj problem rešiv tako što se mogu zameniti brave na vratima. Međutim, mi ne smatramo da treba žrtvu ili potencijalnu žrtvu prepuštanju snalaženju promena brave, naročito kada je vremenski ovo vrlo problematično, s obzirom da je prvih narednih 48 sati najteskobnije, i to se podudara sa onim drugim obrazloženjem kada Ministarstvo kaže da je to period kada je žrtvi potreban predah, te da u tom smislu smatramo da ključevi, kao simbol vlasništva nad stanom, jesu jedna od mera koja ipak treba da se uzme u obzir i da se to normira zakonom, umesto da ostavljamo na snalaženje žrtvi da li će promeniti bravu ili neće promeniti bravu.Stav 7, koji predlažemo da se propiše zakonom, odnosi se na prethodni stav, a glasi: „Ukoliko lice kome je izrečena mera privremenog udaljenja iz stana odbije da preda ključeve od stana, to će se smatrati kršenjem mere iz člana 35. stav 1. ovog zakona“. Mislim da je potpuno jasno zbog čega je ovaj stav predložen.Poslednji stav koji predlažemo, a delimično je uzet u obzir od kolega iz SDPS, a to je da je a to je da je nadležni policijski službenik dužan da o izrečenoj meri odmah obavesti žrtvu nasilja, omogući joj da dobije kopiju naređenja. Ono što razlikuje naš predlog od prethodnog koji je usvojen i postao je sastavni deo Predloga zakona jeste dodatak „i predoči joj broj telefona na koji će moći da bez odlaganja prijavi svako kršenje mere od strane lica kome je hitna mera izrečena.“Smatramo da pored obaveštenja žrtve da je mera izrečena, kako bi ona uopšte znala da prijave kršenje mere, ukoliko do nje dođe, da je potrebno ipak uputiti žrtvu kome može da se obrati, naravno, kome može da prijavi kršenje mere, ali kome može da se obrati i za pomoć.U apelujem, kao što sam rekla na početku, na ministarku Kuburović i njen tim da još jednom uzme u obzir ovaj naš predloženi amandman, da ne bismo zapravo u praksi došli do problema, da ne znajući šta se dešava sa nasilnikom ili potencijalnim nasilnikom, nakon izricanja hitnih mera, da koliko toliko, koliko je u našoj mogućnosti, ipak to normiramo zakonom, s obzirom da nemamo nikakav mehanizam nadzora ili praćenja nasilnika nakon izricanja mere, a takođe ne možemo biti sigurni da će on tako savesno postupiti, pa se sam prijaviti onako kako predlog zakona predviđa nakon 48 sati, da bi čuo, video, saznao koja je odluka potom doneta. Zahvaljujem. Hvala, gospođo predsedavajuća.Ja predlažem da se ovaj amandman ne prihvati zato što ceo zakon, kao svoju temeljnu pretpostavku uzima da počinilac nasilja nije izvršio nikakvo krivično delo, pa je zbog toga uloga javnog tužioca i policajca jako važna u ovom slučaju. Ako je i učinjeno neko krivično delo, onda se to postupa po drugom zakonu, odnosno po Krivičnom zakoniku.Uzimajući u obzir da je tokom prošle godine usled nasilja stradalo oko 120 žena, jednostavno monstruoznim činovima lišeno je života, što je celokupnu javnost ostavilo u šoku. Ove godine nasilnici su nastavili sa istim radnjama, tako da je do danas ubijeno negde oko 35 žena, a broj onih nad kojima je izvršen bilo kakav oblik nasilja drastično je veći. Veliki deo se ne prijavljuje da bi se nastavilo dalje procesuiranje i počinioci izveli pred lice zakona.Zbog svega toga, borba za ravnopravnost polova mora biti zajednička, jer ona predstavlja, kao takva, ne samo jedan civilizacijski iskorak, već je utemeljena u našem Ustavu i zakonskim aktima.Postavlja se pitanje – koliko mi kao civilizovano društvo preko institucija koje se bave ovom problematikom možemo pre svega zaustaviti ovaj požar nasilja koji uzima sve veći mah, koji ima karakteristike širenja i povećavanje broja nasilja nad ženama i porodičnog nasilja?Tokom prošle godine postavljena je jedna sistemska osnova da se ovi nemili događaji smanje, jer je Ministarstvo pravde načinilo jednu platformu za rešavanje ovog problema, odnosno ovakva sistemska osnova predviđa borbu po dva osnova i to borbu protiv krivičnog dela, protiv polne slobode i krivičnih dela protiv braka i porodice. Hvala. Hvala.Samo ministar da odgovori pa ću vam dati dalje. prenormiranja i ne bi mogli da uredimo svaku moguću situaciju koja može da se predvidi.S druge strane, treba imati u vidu upravo specifičnost ovog postupka, da nije reč ni o krivičnom postupku, ni u postupku po tužbi za nasilje u porodici koje se vodi u parničnom postupku, gde mogu da budu izrečene mere zaštite i došli bi u situaciju da hitnim merama budu znatno više ograničena prava učinioca, odnosno potencijalnog učinioca, nego lica koje bi bilo i krivično odgovorno.Takođe vi navodite mogućnost da se učinilac ponovo odvede u stan da uzme svoje lične stvari, upravo na taj način se omogućava kontakt žrtve upravo u onom kratkom periodu kada treba da dođe do njihovog razdvajanja. ova pitanja ipak treba ostaviti praksi da reguliše.Kada je reč o promeni brave, ne smatram da to mora da uradi sama žrtva već i policija može da izvrši zamenu brave, u zavisnosti od konkretne situacije koja je u pitanju.

idu u prvom redu u pravcu zaštite žrtve i zapravo, dodatnog ohrabrenja žrtvama da prijavljuju uopšte ovakve slučajeve. Jer, ako žrtva, polazeći od iskustva koje ovako normiran zakon predviđa, pomisli na primer - zašto bih ja uopšte i prijavila nasilje kada će on u bilo kom trenutku, slobodno i šetajući da uskoči kroz prozor i usmrti me, na primer. Ne znam koliko joj ovakve odrednice ulivaju poverenje da ima smisla da prijavljuje nasilje, a sve ide u pravcu toga da podstaknemo žrtve da prijavljuju.Vama je sigurno poznat podatak da je nasilje u porodici najređe prijavljivano nasilje. Procena nevladinih organizacija, sigurna sam da vi raspolažete i konkretnijim podacima, jeste da na jedno prijavljeno nasilje imamo 15 do 16 ne prijavljenih nasilja i da ovakve odredbe takođe u smislu zaštite žrtve podstiču i žrtve da prijave nasilje, osećajući sigurnost kroz zakonsko normiranje. A naročito ako imamo u vidu da svako nasilje nad ženom, u konkretnom slučaju kada je nasilje nad ženama u pitanju, između dva partnera, bračna druga, vanbračna, kako god, je uvek i nasilje nad decom, ukoliko ih u porodici ima.Mi, kada su deca u porodici postojeća, imamo uvek višestruko nasilje. Najmanje dvostruko, a vrlo često višestruko nasilje, s obzirom da se pretežno radi i o porodicama, odnosno partnerskim odnosima koji su u težoj ekonomskoj situaciji, sa više dece, i ja vas zbog toga molim da, izlazeći u susret zapravo žrtvama i radi dodatnog podsticaja da se ovakvi slučajevi prijavljuju, a jedinu sigurnost potencijalne žrtve imaju kroz ovakvo zakonsko utemeljenje i normiranje da ipak uzmete u obzir, bez obzira što povratak nije povratak, po uzimanju ličnih stvari i to bi bilo pod nadzorom, odnosno uz pomoć policije koja se ovim slučajem bavi, tako da bi to zaista bilo pod apsolutnim nadzorom i ja mislim,

Zahvaljujem.Ja sam podneo amandman kojim se reguliše situacija u kojoj nadležno lice izbegava ili ne želi da primi prijavu kada žrtva nasilja podnese prijavu. Ovde se utvrđuje u članu 16. da je policajac taj koji treba da reaguje i izrekne hitnu meru. Šta se dešava u slučaju ako policajac to ne želi da uradi?Zašto uradi?Zašto to govorim? Pa zato što smo u zadnjih nekoliko godina mnogo puta, ili od ljudi koji se bave ovom problematikom u praksi, ili od samih žrtava nasilja, čuli primere, realne primere iz prakse, kada policija ne želi da reaguje na ovakve vrste prijava. Naravno, sada će to biti malo manje umanjeno činjenicom da su uvedene kazne za odbijanje prihvatanja prijava, dakle, onaj ko ne želi da sluša šta ima žrtva da kaže, on će biti kažnjen, tako da će verovatno da se smanji nivo izbegavanja odgovornost. Međutim, šta ako se ipak to desi?Na žalost, mi ovde nemamo nikakvih podataka o tome koliko takvih slučajeva ima. Nemamo zapravo nikakvih podataka, iako ova tema može da se veoma egzaktno pokrije podacima, mislim a je to velika zamerka što sada raspravljamo o ovom zakon bez adekvatnih podataka. Ja sam predložio da u slučaju, dakle, ovaj amandman koji sam predložio, da u slučaju da policija ne želi da reaguje, ponavljam još jedan put, to su primeri iz prakse, ništa ne izmišljam, ako policija ne želi da reaguje, onda žrtva, ukoliko želi da i dalje prijavi slučaj nasilja može da se obrati Centru za socijalni rad, koje onda može da aktivira policiju koja bi onda trebalo da reaguje, onda bi već imali nekakve pisane tragove o tome šta se desilo.Žao mi je, Vlada je odbila ovaj amandman. Predlažem, ako je moguće, da imamo neke podatke o ovakvim stvarima i da pokušamo da razmislimo još jednom o ovome. Hvala.

Ukoliko ne postupi po prijavi, svakako postoji mogućnost disciplinske odgovornosti koju smo predvideli ovim zakonom.Ukoliko pogledamo ono što ste napisali, predložili amandmanom, nije u saglasnosti sa onim što ste nam pričali sada ovde. Vi ste naveli da ukoliko policijski službenik posle prvog zahteva žrtve ne donese naređenje, što znači da on ipak postupa po toj prijavi, samo nije smatrao za shodno da u konkretnom slučaju postoje osnovi za izricanje hitne mere ili ne. nije reč o ne postupanju policijskog službenika, jer upravo procenjujući opasnost i stepen rizika, može da utvrdi da li može da izrekne hitnu meru ili ne.

a to je da mi poremetimo nekakav, uslovno da kažem hijerarhijski redosled i da postavi iznad u naredbodavnu funkciju centra za socijalni rad koji ima sasvim drugu funkciju u ovom postupku, u ovom zakonu i u opšte u svom radu i delovanju u odnosu na policijske službenike.Mislim da bi usvajanje ovakvog amandmana moglo da proizvede ozbiljne probleme u daljem funkcionisanju i radu drugih državnih organa čiji je rad bio već potpuno definisan.Mislim da je i ovo jedan od amandmana koji bi doveo do toga da prekoračimo crtu koja je ovde jako tanka, između posebnog Krivičnog zakonika i sprečavanju nasilja u porodici i Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Bojim se da bi sa ovakvim, kao i sa prethodnim amandmanima ukoliko bi bili usvojeni, jednostavno mi pisali novi krivični zakonik, za koji ovog trenutka niti ima mesta, niti ima mogućnosti, a ni potrebe. Hvala.

Kada se pročitaju neke od odredaba Predloga ovog zakona, nekako bi se mogao steći utisak da kod nas i ne postoji neki neki ozbiljan strah od nasilja u porodici.Nažalost, nije tako. Nasilje u porodici, tzv. vršnjačko nasilje u školi, nasilje na ulici, nasilje na poslu u obliku mobinga, nasilje na svakom mestu. Sve više je toga. Sve više prisutno, ali nekako, rekla bih, da se nadležni organi ne snalaze najbolje u bar pokušaju sprečavanja takvih negativnih pojava.Jedan od tih članova na osnovu koji bi se reklo da ne moramo mnogo da brinemo, jeste i ovaj član 16. o kojem trenutno govorimo.Vi predviđate kao hitno privremenu meru udaljenja činioca nasilja iz stana, s tim da žrtva ostane u stanu kada se desi taj neki, hajde nazovimo ga, incident ili nasilje u porodici. Ovo, verujte, ne znači ništa.Mi smo predložili da umesto toga da postoji obaveza da se žrtva nasilja zbrine u odgovarajućoj ustanovi socijalne zaštite sve dok se dok se ne utvrdi da ne postoji opasnost za dalje nasilje u porodici.Vi, odnosno policijski službenik konstatuje da se desilo nasilje, odvede nasilnika, ostavi žrtvu u stanu

će se desiti kada se taj nasilnik ili ta nasilnica u nekom skorom vremenu vrati u stan? Šta će se tek tada desiti sa žrtvom nasilja?Ne može zakon da se ponaša kao da se ne zna šta se stvarno realno u životu dešava. Vi dobro znate, gospođo ministar, da se dešavaju takve stvari, da kada se odstrani eventualno izvršilac nasilja, kada se posle kratkog vremena vrati u stan, onda žrtva prolazi gore nego što joj se desilo i što je prošla pre nego što je prijavila nasilje ta žrtva ili je neko iz porodice, neko iz komšiluka ili odakle god.Dali god.Dali ste ovde ovlašćenje službeniku policije. Neko to mora da radi i razumemo. Ne možemo i ne želimo mi da apriori osuđujemo i da tvrdimo ni ovaj neće da radi svoj posao, ni onaj neće da radi svoj posao, ali nažalost skoro da je tako.Evo, sasvim slučajno u kraju gde ja živim, u porodičnoj zgradi ovih dana je bilo nekoliko napada, očigledno maloletnih lica u sred belog dana na žene ispred ulaznih vrata njihovih stanova. Jedna je završila u bolnici zato što joj je pokidao lanac, pa je vukao po stepeništu, imala je operaciju, itd, nimalo bezazleno. Drugoj je maltene izvučeno uvo zato što su je povukli za minđušu.Šta se desilo kad su prijavile policiji to što im se desilo? Dežurni policajac koji je došao, onda posle i dežurni inspektor kod kojeg su bile, je rekao – znate, gospođo, ne dešava se to samo vama, nažalost to je svakodnevna pojava. To ne može biti odgovor nekoga ko je nadležan organ da to sprečava.Nikako to ne sme da se desi, kao što ne sme da se desi da centri za socijalni rad zanemaruju svoje štićenike. Svi smo verovatno bili zgroženi informacijom, koja se pojavila u medijima pre dva dana, da je u selu kod Lebana, devojčica od 12 godina silovana nekoliko sati, nekoliko dana, nekoliko meseci, nekoliko godina, još ne znamo koliko, da su to radili najpre petorica, pa sad je uhapšeno, odnosno zadržano u pritvoru valjda zadržana tri muškarca koji mogu po godinama dede da joj budu.Šta je sad ovde falinka rada Centra za socijalni rad? Cela ta porodica su štićenici Centra za socijalni rad. Ta devojčica i njena dva brata su deca sa posebnim potrebama. I Centar za socijalni rad mesečno odvoji par hiljada dinara. Poštar odnese ili odu u poštu da uzmu te pare i Centar je završio priču sa takvim porodicama. Centar za socijalni rad mora da vodi računa o svakoj porodici koja je štićenik centara i da se to radi onda se sigurno takve jezive stvari ne bi dešavale. Hvala. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima ministar Nela Kuburović. Izvolite. Zahvaljujem.Evo, samo ukratko zašto je bitno da Grupa za koordinaciju radi i da imaju ovlašćenja koja su predložena ovim predlogom, a to je upravo da ukoliko Grupa za koordinaciju proceni ona može i da predloži da se žrtva zbrine u odgovarajuću ustanovu. To su upravno ona ovlašćenja koja su im data ovim zakonom. Tako da smatram da ne treba da bude predloženo kao obavezna mera u svakom slučaju u kojem bi policijski službenik to izricao, s obzirom da se onda postavlja pitanje – čemu hitna mera zabrana prilaska stanu, odnosno udaljavanje iz stana ukoliko će već žrtva biti smeštena na neko drugo mesto? Hvala.